sjednicom, kao što sam i najavio sada je na redu 8. točka dnevnog reda: - Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 370; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Pavlaković, Miljenko** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Evo par riječi o Zakonu o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj vezano za "Projekt skladištenja plina Plinacro". Jasno tu se propisuje način podmirivanje financijskih obaveza koja mogu nastati za Republiku Hrvatsku kao jamac o ugovoru o jamstvu te je na sjednici Vlade od 7. svibnja 2009. prihvaćeno kao takvo izvješće te da se ovlasti ministra financija da potpiše takav ugovor o jamstvu. Ugovor o jamstvu i ugovor o zajmu za projekt skladištenja plina Plinacro potpisani bi bili 13. svibnja 2009. godine. Kratki opis samog tog zajma, jasno zajmoprimac je tvrtka Plinacro d.o.o. u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske i zajmodavac Europska banka za obnovu i razvoj. Jamac, jasno ono što je i rečeno, Repubika Hrvatska, iznos zajma 70 milijuna eura i to namijenjeno za kupnju 100%-tnog udjela u društvu podzemno skladištenje plina Tu kao što ste i vidjeli u vašim materijalima rok otplate je 6 godina sa počekom od 12 mjeseci. Kamatna stopa je promjenjiva što bi iznosila danas nešto manje od 3% uz mogućnost konverzije na fiksnu kamatnu stopu. Dospijeća samih anuiteta su 15. svibnja i 15. studenoga svake godine, tako da da dvokratno se plaćaju iznosi u toku svake godine s time da je 12 mjeseci što sam rekao grace period. Tu se traži od Hrvatskoga sabora da potvrdi ovakav ugovor s obzirom da Vlada Republike Hrvatske bi dala i svoje jamstvo na njega. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, dame i gospodo. Evo nekoliko riječi o ovom važnom projektu čiji je sastavni dio Potvrđivanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj. Povećanje i sigurnost i opskrbe domaćeg tržišta prirodnim plinom sigurno je jedan od važnih prioriteta hrvatske Vlade. Iz niza razloga, bili smo nedavno svjedoci ozbiljne plinske krize koja je imala utjecaja na hrvatsko na hrvatsko gospodarstvo ali ne samo za hrvatsko gospodarstvo nego gotovo na čitavu Europu. Da bi se povećala sigurnost opskrbe domaćeg tržišta prirodnim plinom nekoliko aktivnosti imaju posebnu važnost, dugoročni ugovori, transportna mreža, nova skladišta. I jedna od važnih aktivnosti o kojoj danas upravo govorimo odnosi se na skladište prirodnog plima …/Govornik se ne razumije./…. Republika Hrvatska raspolaže sa skladišnim prostorom, projektiranog kapaciteta 550 milijuna kubičnih s maksimalnim kapacitetom utiskivanja od 3,8 milijuna kubičnih metara na dan i maksimalnim kapacitetom crpljenja od 5 milijuna kubičnih metara na dan. S obzirom na velike oscilacije i na očekivani porast potrošnje prirodnog plina i velike sezonske neravnomjernosti u satnoj potrošnji prirodnog plina u sektoru opće potrošnje i nešto manje industrije nužno je izgraditi dodatne kapacitete podzemnih skladišta prirodnog plina koje djeluju kao filter kojim se te turbulencije u potrošnji na neki način peglaju i osigurava se potrebna količina plina bez obzira na varijacije i ograničenja transportnih koridora. Republika Hrvatska kao što je danas poznato pokrije oko 70% potreba iz domaće proizvodnje. Nažalost u budućnosti ti postoci će biti sve manji i manji s obzirom na ograničene kapacitete prirodnog plina u Republici Hrvatskoj i očekivani porast potrošnje. Procjenjuje se da su potrebni kapaciteti skladištenja na razini 5% godišnje potrošnje. Postojeći kapaciteti iznosa 0,5 bisiema predstavljaju itekako jedan važan energetski resurs kojim raspolaže Republika Hrvatska i u svakom slučaju za očekivati je da će se pametnom politikom ti resursi u budućnosti znati komercijalizirati kroz odgovarajuću tarifnu politiku i odgovarajućom visinom tarifnih stavki omogućuje se investitoru tj. Plinacru povrat ulaganja u izgradnju skladišta a ta realnost i ta procjena minimalnog rizika jedan je od razloga zbog kojih je Europska banka za obnovu i razvoj osigurala Plinacru uz jamstvo Republike Hrvatske, ja bih rekao vrlo povoljan zajam. Nekoliko riječi o karakteru zajma. Zajmoprimac, kao što je rečeno Plinacro, zajmodavac Europska banka za obnovu i razvoj, jamac Republika Hrvatska, zajam iznosa 70 milijuna eura namijenjen za financiranje, stjecanja stopostotnog udjela u društvu "Podzemno skladište plina d.o.o. Okoli". Rok otplate šest godina, uključujući poček od jedne godine. Kamatna stopa vrlo povoljna bih rekao, 6-mjesečni EURIBOR plus 1% marže. Dospijeća polugodišnja 15. svibanj i 15. studeni svake godine. Jednokratna Jednokratna naknada za odobrenje zajma od 1% iznosa glavnice, također čini mi se da je isto tako vrlo prihvatljiva. Rok korištenja 30. travanj 2010. godine. Dalje. Nekoliko riječi o samom ugovoru o jamstvu. Ugovor od 13. svibnja 2009. godine između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj. Članak 2., odjeljak 201 jamstvo. Jamac tj. Republika Hrvatska, ovim bezuvjetno jamči kao prvenstveni dužnik, dužnik, a ne samo kao jamac, valjano i pravodobno plaćanje svakog i svih iznosa dospjelih na temelju ugovora o zajmu, bilo po utvrđenom dospijeću, ubrzanom dospijeću ili na drugi način te pravodobnim ispunjavanjem svih drugih obveza zajmoprimca, a sve u skladu s ugovorom o zajmu. Dalje, u odjeljku 202 provedba projekta stoji kad god postoji razumna osnova za vjerovati da su sredstva raspoloživa zajmoprimcu tj. Plinacrou nedovoljna, a nadamo se da se to neće dogoditi, za plaćanja procijenjenih izdataka potrebnih za provedbu projekta jamac, tj. Republika Hrvatska, će bez odlaganja poduzeti sve potrebne mjere, kako ovdje piše zadovoljavajuće mjere za banku kako bi zajmoprimcu osigurala ili kako bi odredila da se zajmoprimcu osiguraju sredstva potrebna za plaćanje svih izdataka i obveza. To je iz ugovora o zajmu. Drugi ugovor koji je sastavni dio ovog prijedloga zakona o potvrđivanju je ugovor o zajmu. Ugovor o zajmu potpisan je isto tako 13. svibnja 2009. između Plinacro d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj. Ovim ugovorom banka se suglasila odobriti zajmoprimcu zajam od 70 milijuna eura u skladu s uvjetima i klauzulama utvrđenim u ovom ugovoru. Nekoliko detalja koji su vezani uz provedbu ovog projekta i vezani su isto tako uz ugovorne obveze. To znači, rekao bih točka 1. ovih ugovornih obveza vezana je uz stjecanje stopostotnog temeljnog kapitala podzemnog skladišta s s ciljem, kao što stoji u tekstu, doprinose energetskoj neovisnosti i sigurnosti Republike Hrvatske i opskrbljivanju korisnika u privatnom sektoru, kao i veće transparentnosti, poboljšanoj kvaliteti usluge, nediskriminiranom pristupu skladištu. Sastavni dio obveza odnosi se također i na program kapitalne investicije. Znači, dio Kapex programa odnosi se na izgradnju skladišta, njegovu modernizaciju, čiji iznos od 143 milijuna hrvatskih kuna pokazuje u cjelini da je cijeli projekt osiguranja ili preuzimanja temeljnog kapitala, preuzimanja vlasništva nad skladištem, modernizacija skladišta, osiguranje zaštite okoliša i odgovarajućih studija, negdje iznosa 100 milijuna eura. U Kapex programu se predviđaju tri dodatna izvora ubrizgavanja, dodatna kompresorska stanica, priključak opskrbnih vodova na glavni vod i izgradnja pomoćne infrastrukture te svi radovi koji se odnose na povećanje brzine, ubrizgavanje, izdvajanja plina s ciljem povećanja efikasnosti, jamčena konzistentnost skladišta, a koji zajmoprimac tj. Plinacro treba provesti u razdoblju do 31. prosinca 2015. Sastavni dio ovih obveza su isto tako i mjere zaštite okoliša i društveno odgovornog poslovanja. Plan mjera za ublažavanje mogućih štetnih utjecaja, poboljšanja zaštite okoliša i društveno odgovornog poslovanja također predstavlja značajnu financijsku stavku, a uobičajeni dio ili ja bih rekao početni dio ovako značajnih financijskih infrastrukturnih projekata odnosi se na izradu niza studija izvedivosti. Te studije izvodljivosti čiji je dijagram, dinamika i sadržaj sastavni dio priloga 1, uključuju izradu studiju o tehničkoj i gospodarskoj održivosti proširenja skladišta koju će izraditi tvrtke nezavisnih konzultanata najkasnije do 1. srpnja 2010., konzultanti koji su prihvatljivi za banku. Detalje ugovora o zajmu nije potrebno posebno isticati. Minimalni iznos tranše 10 milijuna eura, datumi plaćanja, to smo već istaknuli. Znači, provedba projekta u cjelini kojom se Plinacro Plinacro obvezuje uključuje stjecanje i dostavljanje banci zadovoljavajućih dokaza da je zajmoprimac platio iznos od 70 milijuna eura INA-i, kao naknadu po ugovoru o kupovini udjela te da zajmoprimac posjeduje stopostotni temeljni kapital podzemnog skladišta plina, najkasnije 60 dana od prve isplate i u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca ove godine. Obveza iz ugovora, završenje Kapex programa najkasnije do 31. prosinca 2015., to znači uključuje modernizaciju i povećanje kapaciteta brzine upumpavanja i izvlačenja plina iz ovog skladišta, kao i izradu odgovarajućih studija. Njihovo završenje se očekuje i planira najkasnije dio 1. srpnja 2010. godine. U prilogu 2 detaljno je prikazana provedba dinamike Kapex programa od 2009. do 2015. godine i ako sam ovo sve skupa dobro zbrojio onda je to iznos oko 7 i pol milijuna kuna, tj. jedan milijun eura što je nekako prihvatljivo, s obzirom na karakter Dalje. Akcijski plan zaštite okoliša prikazan je u prilogu 3, uključuje kontrole emisija NO2 novi sustav praćenja vibracija u kompresijskoj stanici itd. da ne govorimo sada detalje, ja bih rekao ovog važnog infrastrukturnog projekta za energetsku sigurnost Republike Hrvatske za pouzdanu i predvidivu opskrbu hrvatskih potrošača prirodnim plinom. Nadamo se da nakon završetka ovog projekta Hrvatska više neće doživljavati turbulencije u svom gospodarstvu i u kućanstvima kao što je to bilo početkom ove godine. klub HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona jer on osigurava financijske mehanizme za provedbu projekta skladištenja plina Okoli u Republici Hrvatskoj kojim se treba bitno povećati sigurnost opskrbe hrvatskog tržišta prirodnim plinom kao što sam rekao posebno u uvjetima sve većih poremećaja i mogućih turbulencija jer političke tenzije između Rusije i Ukrajine i dalje traju. Prema tome, puna potpora ovom važnom investicijskom i infrastrukturnom projektu Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva. Nama u klubu SDP-a čini se da je previše magle, plinske magle oko ovog ugovora jer ovdje se i u ime predlagatelja i u ime kluba HDZ-a govori o tome da ćemo ovim ugovorom osigurati i povećati sigurnost isporuke plina. Ja sam pažljivo pokušao pročitati ovaj ugovor pa onda vidim da kupujemo nešto što smo imali prošle zime. Ako kupujemo isto skladište koje smo imali i prošle zime i kad nismo imali plina, a bilo je puno, kako ćemo onda sa tim istim punim skladištem ove zime osigurati da bude veća sigurnost isporuke plina? Jedino ako predstavnici vladajuće većine već unaprijed znaju da neće biti tako jaka zima pa neće trebati toliko puno plina ove godine za potrošnju pa ćemo sa istom količinom plina istog istog skladišta, a i sada u vlasništvu Republike Hrvatske osigurati veću sigurnost. Jer dok je to skladište bilo 50% u vlasništvu Republike Hrvatske, onda je bila velika nesigurnost, a bilo je dakle u vlasništvu INA-e. Sada kada će biti 100% u vlasništvu poduzeća koji je u vlasništvu Republike Hrvatske, e sada ćemo ogromno povećati sigurnost isporuke plina. Dakle, ovo je otprilike kao pretakanje iz šupljeg u prazno. Ovo bi se moglo zvati saniranjem gubitaka INA-e. Ovo bi moglo imati još cijeli niz drugih naziva, ovaj ugovor. Ali ono što jest problem, da mi ovdje razgovaramo o ugovoru između EBRD-a i Plinacroa i jamstvu Vlade za taj isti ugovor, a da mi kao saborski zastupnici nemamo uvid u ugovor između INA-e i Plinacroa. Kaj to uopće Plinacro kupuje? To je pitanje. Drugo pitanje, zašto smo uopće prodali mi Okoli INA-i, odnosno MOL-u? Ako to doista povećava sigurnost isporuke pa smo sada toliko pametni 2009. da to činimo i da kupujemo Okolije Okolije po tržišnoj cijeni očito jer nam čak nije nitko dao niti pregled koliko su Okoliji koštali '90., '99. i 2003., 2007., nego očito kupujemo po tržišnoj cijeni, je li, ne znamo što je u tom paketu koji kupujemo. Ne znamo niti zašto nismo bili dovoljno pametni da taj rezervoar ili to skladište izdvojimo dovoljno rano. Kada smo možda mogli umanjiti temeljni kapital INA-e za vrijednost Okolija i Okoli su mogli biti nešto sasvim drugo, a ne da danas budu predmet tržišne prodaje između INA-e i Plinacroa. Nadalje, po kojoj cijeni uopće ili tko je odredio cijenu po kojoj će se Okoli kupiti? Zašto Okoli košta 70 milijuna eura? I zašto uopće kupujemo Okolije? Zašto nismo digli 70 milijuna eura povoljnog kredita kao što kolege iz HDZ-a kaže i napravili Okoli 2? Jer mi sa ovim ugovorom, odnosno sa ovim kreditom niti za jedan jedini kubik ne povećavamo kapacitet podzemnog skladišta plina. Mi sa ovim ugovorom ne povećavamo niti za jedan milimetar profil dobavnog pravca. Mi sa ovim ugovorom ne nalazimo novog dobavljača. Mi dakle imamo plina koliko smo imali, mi imamo skladišta kakvog smo imali, mi ćemo ga imati punog ili nećemo, ali eto odjedanput ćemo povećati sigurnost isporuke plina ove i sljedećih godina. Mi dakle skupo kupujemo nešto što imamo, ne gradimo nešto novo što nam treba i to što skupo kupujemo, a imamo ćemo puniti sa vlastitim novcem da bi mogli u zimi isporučivati taj plin. Jer danas Okolije puni INA, a sutra kada ćemo mi biti vlasnici, odnosno Plinacro vlasnik Okolija, onda će Plinacro, odnosno mi ćemo plaćati punjenje podzemnog skladišta. Pa umjesto da platimo plin kad ga isporučujemo, mi ćemo plaćati plin kad ga budemo kupovali. Mi ćemo kreditirati INA-u ili unaprijed plaćati INA-i punjenje toga skladišta. Ovo dakle, ako i kada se odgovori na ova pitanja moći ćemo vidjeti da li se dovoljno te plinske magle razišlo oko ovog ugovora da bismo mogli o njemu racionalno razgovarati. U ovom trenutku, ovaj ugovor jest štetan posao za građane Republike Hrvatske. Zato jer ovim novcem, radi se o kreditu, u prezaduženoj Hrvatskoj, u Hrvatskoj kada je pitanje kada će prestati sposobnost otplate kredita, mi dižemo kredit da bismo kupili nešto što jest u hrvatskoj zemlji. E sada, zašto sam postavio pitanje što uopće kupujemo? Dakle, Okoli su podzemno skladište, međutim Okoli su i plinsko i naftno polje koje se nalazi u eksploataciji. Da li postoji elaborat etažiranja tog prostora da mi točno znamo koji sloj tog Okolija kupujemo ili kupujemo samo kompresorsku stanicu koja se nalazi na zemlji i kupujemo usisno-isisne pumpe koje utiskuju i izvlače taj plin iz tog podzemnog skladišta? To je pitanje koje isto nemamo u ovom trenutku odgovor. Dakle, u Okolije se može smjestiti negdje oko 600 milijuna kubičnih metara plina godišnje. To je ukupni kapacitet koji može. Nama treba negdje oko 3 milijarde godišnje. Proizvodnja hrvatska je negdje oko oko 2 milijarde kubika od čega negdje nešto više od milijarde se dobije na kopnu, a nešto malo manje od milijarde se dobije u sjevernom Jadranu. I tijekom te godine, dakle kumulira se negdje oko tih 600 milijuna kubika u Okolima kako bi nam bila povećana i velika sigurnost ili veća sigurnost da imamo tijekom zime sigurniju isporuku. Ali usprkos svega toga, Hrvatskoj i dalje fali ta milijarda kubika plina godišnje. Dakle mi najmanje u ovom trenutku moramo milijardu kubika plina uvesti. I umjesto da smo pristupili novog skladišta, a to smo mogli učiniti ili u Okoliju što ovaj ugovor ne predviđa, jer kao što je kolega Ćosić rekao ovaj ugovor predviđa samo da se napravi studija izvedivosti proširenja kapaciteta podzemnog skladišta koje će biti gotovo do 1. srpnja 2010. godine, a koju će prihvatiti banka. Što znači da ta studija izvedivosti može naprosto pokazati da proširenje kapaciteta u Okoliju nije isplativo. Ili barem da banci nije isplativo. Pa što ćemo onda? Mi smo sa tih 70 milijuna eura kredita koje ovdje dižemo mogli ili proširiti sami kapacitet u Okolima pa imati dodatnih jedno 400 milijuna kubika kubika kapaciteta koje nam je potrebno ili smo mogli pristupiti realizaciji projekta izgradnje podzemnog skladišta u Benićancima ili Bokšićima. Benićanci sami bi trebali stvoriti mogućnost za skladištenje negdje oko milijardu kubika plina godišnje, pa bi tada Hrvatska dalje realizirala ili da pristupi, ili kada će pristupiti realizaciji projekta Benićanci osigurati da ima doista potpunu sigurnost isporuke plina tijekom zime, jer će imati tu milijardu plus 600 milijuna koje će biti u Okolima. I ne samo to nego bi tada mogla hrvatska rentati svoja skladišta, jer očito taj kapacitet u ovom trenutku nije potreban Hrvatskoj da ima milijardu i 600 milijuna u skladištu, jer dnevna proizvodnja tijekom zime osigurava dakle preostali dio. Dakle, ne samo da bi imali apsolutnu sigurnost mi u Hrvatskoj, nego bi imali mogućnost da zarađujemo na takvom plinskom skladištu. Nažalost mi ovdje sklapamo štetan posao, zato jer saniramo gubitak INA-e u neracionalnom poslovanju kao nagradu za to što Hrvatski sabor i Vlada saniraju poslovanje INA-e. Imamo sječu direktora u INA-i i u zadnjih nekoliko dana navodno i više od 80 direktora je smijenjeno u INA-i, a mi ćemo evo sada očistiti bilancu novom menadžmentu koji će doći iz Mađarske pa će imati lijepo 500 milijuna će dobiti kapitalnog prihoda i počet će lijepo od nule i pokazati svu svoju raskoš menadžmentskog talenta, jer evo izvukli su INA-u iz gubitaka. Izvukli su INA-u iz gubitaka na način što će Hrvatski sabor dati suglasnost da Vlada da jamstvo da Plinacro digne kredit od 70 milijuna eura. Makar smo mogli u taj ugovor upisati da ostanu ti naši ljudi raditi na tim pozicijama u INA-i, a ne čak da smo i njih za to morali žrtvovati. Dakle, kupujemo nešto što postoji, ne stvaramo nove kapacitete, ne otvaramo nove dobavne pravce, ne pronalazimo nove dobavljače i ništa ne radimo u investiranju. Što bi bilo da smo ovih 70 milijuna eura odlučili uložiti u investiciju? Pa netko bi na toj investiciji radio. Možda građevinska industrija, možda naši fakulteti, možda naši stručnjaci. Dakle, ne samo da bi stvorili novi dodatni kapacitet, nego bi stvorili i novu dodatnu vrijednost. A taj novac bi ostao ovdje u Hrvatskoj. Gdje će završiti 70 milijuna eura koje ćemo mi dignuti od EBRD-a preći preko računa Plinacro-a? U MOL-u. Mi saniramo ne samo gubitak INA-e, nego saniramo i loše poslovanje MOL-a. Što će od toga imati hrvatsko gospodarstvo? Ništa. Imat će 6-sto mjesečni Euroribor plus 1%, plus 0,5% jednokratnog troška i plus ratu. Toliko manje će Plinacro imati za investiranje u razvijanje plinovoda, toliko manje će kapaciteta imati hrvatska Vlada da da jamstvo za zaduživanje nekog tako povoljnog kredita primjerice za izgradnju škola, bolnica ili razvijanje poduzetničkih zona ili dječjih vrtića. Mi s jedne strane dakle smanjujemo kapacitet zaduživanja, a s druge strane ne povećavamo kapacitet podzemnog skladišta. Pa što to mi onda radimo? Da li ćemo možda mi u te Okolije uspjeti utisnuti više kubika plina sada kada ga budemo mi imali? Ovdje se govori o tome dakle da se kupuje podzemno skladište, ali Plinacro nema ljudskih resursa u ovom trenutku da upravlja tim podzemnim skladište, što znači da će vjerojatno u INA-i ljudi koji su do sada radili u Okoliju morati biti otpušteni, a onda isti ti ljudi možda ili ne, biti zaposleni u Plinacro-u. Dakle, doista cijeli niz pitanja koji se postavlja ovdje pred Hrvatski sabor. I pozivamo Vladu da kada bude ubuduće dostavljala nam ovakve ugovore između EBRD-a i Vlade ili nekog od poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, da nam dostavi i predmetni ugovor. Jer nije korektno da mi dajemo jamstvo na nešto što ne vidimo. Mi ne vidimo ugovor, mi ne vidimo podzemno skladište, mi ne vidimo razlog zašto se to radi, mi ne vidimo niti ono što Vlada vidi da će se time povećati sigurnost isporuke, a od nas se traži da još za 70 milijuna eura zadužimo građane Republike Hrvatske. Jer građani Republike Hrvatske će morati vraćati ovaj kredit. Građani Republike Hrvatske će vraćati taj kredit ili iz budžeta ili ono što je jednako strašno iz povećanja cijena plina. Jer nakon što se ovo dogodi, vrlo vjerojatno će doći do novog poskupljenja cijene plina za građane Republike Hrvatske ili tijekom ove godine, tijekom ljeta ili u kasnu zimu. Naravno da će nam se to ponovno objasniti time da su sada povećani troškovi poslovanja Plinacro-a. Pa naravno da jesu kada su kupili ono što ne trebaju, pa naravno da jesu kada su kupili kubik plina u ljetu, a ne u zimi, pa naravno da jesu kada moraju vraćati kredit, pa naravno da jesu kada moraju vraćati kamatu na taj isti kredit. Prema tome, pozivamo Vladu da revidira ovo, da se vrati onome što smatramo da je bitno za građane Hrvatske a to je da se grade novi kapaciteti i da se time povećava sigurnost isporuke a ne da saniramo sada kompaniju koja više nije u pretežito hrvatskom vlasništvu i da hrvatski građani od toga nemaju ama baš nikakve koristi. U interesantnoj raspravi a ja bih rekao ipak visoko ispolitiziranoj dozvolite mi za nekoliko manjih ispravaka navoda. Ništa ne radimo na investiranju. Ako ste pogledali ugovor o zajmu, Kapex program 143 milijuna kuna je dio investicije u modernizaciju skladišta okoliša. Investicija 20 milijuna eura. Rekao sam 70 milijuna za preuzimanje plus 20 milijuna Kapex program. To je jedna stvar. Druga stvar, kad govorimo o energetskoj sigurnosti ne smijemo zaboraviti koridor prema Mađarskoj itekako važna investicija koja treba osigurati skoro dva PCM-a u odnosu na pravac koji imamo prema Sloveniji. Drugo netočnost, mi ćemo plaćati INA-i punjenje skladišta. To je isto netočno. Treba naglasiti da od 1.7. državno poduzeće Prirodni plin d.o.o. je preuzelo ugovore o snabdijevanju od INA-e. Prema tome, plaćat ćemo hrvatskoj državnoj tvrtci Prirodni plin d.o.o. snabdijevanje ovog skladišta. I sad evo s obzirom na ograničenje vremena tu moram završiti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednog prijavljenog. Uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Na stranici 5 ovog dokumenta piše vrlo jasno. Problem Republike Hrvatske je da ima samo jedno skladište plina u Republici Hrvatskoj. Također piše da u nekoliko sezona unatrag to skladište je bilo nedovoljno a posebno je taj problem uočen u plinskoj godini ili ogrjevnoj godini 2008./2009. i također govori da je neophodna nova lokacija. To su vrlo jasno napisani stavovi koji govore da je pogrešan potez kupovina skladišta Okoli. Problem Republike Hrvatske je drugo skladište i Vlada Republike Hrvatske ako želi riješiti problem nedostajućih količina plina i sigurnosti opskrbe plinom trebala je ući u projekat novog skladišta. Da je to pogrešna investicija govore i uvjeti kredita. I tim uvjetima kredita mi smo načinili najveći štetan potez za Plinacro. Zašto uvjeti kredita? Pa kao što vidite, Europska banka za obnovu i razvoj većinom projekte prati sa iznad 20 godina kreditiranja. Koji je ovdje rok kreditiranja? 6 godina. Znate zašto 6 godina? Pa jednostavno zato što se kupuje gotov objekat i banka neda više od 6 godina, a nama je potreban kredit na 20 godina za izgradnju jednog takvog izuzetno važnog infrastrukturnog objekta. Da smo išli graditi skladište dobili bi od te iste banke kredit na 20 godina a mi smo ga dobili na 6 godina. Da li je netko od vas išao gledati bilancu Plinacra? Da li znate što za Plinacro znači otplata ne samo 70 milijuna nego još dodatne investicije od 140 milijuna kuna pa je to negdje blizu 90 milijuna eura u šest godina mora otplatiti. otplatiti. Da li znate što znači to za Plinacro? Na koga će on ovu investiciju prebaciti? On ovih šest godina mora prebaciti, znate na koga? Građane Hrvatske koji će kupovati plin, privredu Republike Hrvatske koja mora kupiti plin. 90 milijuna dolara u šest godina mora se prenijeti na potrošače i mi se slažemo da je to dobar posao. Umjesto da smo tražili da imamo kredit na 20 godina i da tih 20 godina tada prenosimo na potrošače, i da smo to dobili sa novim skladištem i naravno ostaje nam ugovor sa INA-om oko isporuke i za ovo skladište. Tko će platiti u 6 godina trošak kupnje ovoga? Potrošači i privreda Hrvatske. Što to radimo ljudi moji? Gdje ekonomski mi možemo više imati konkurentnu privredu? Ma koja će to hrvatska privreda biti sada izvoznik kada mora platiti ovako skupi plin. Nama će energent plin postati preskup upravo zbog ovog kredita i onda se pitamo kome je došla takva ideja na pamet. Nama Plinacro je zadužen za sigurnog opskrbe hrvatskog tržišta i temeljem Zakona o tržištu plina i temeljem pravilnika koji su doneseni i temeljem općih uvjeta. A što je on to učinio? On je sada kupnjom ovog skladišta ugrozio uopće realizaciju tog zakona, provođenje pravilnika i sve ostalo. On je to ugrozio. Mi ćemo postati preskupa država zbog ovakvih kredita. Ali ono što dalje, ne samo što ćemo biti skupi sada jer ćemo trošak kupnje u šest godina prenijeti na potrošače nego Plinacro nije više u stanju ako pogledate njegove bilance sa ovim opterećenjima graditi novo skladište. E sad ja vas pitam tko će to graditi novo skladište. Nama treba novo skladište, tako piše u ovom materijalu. Tako je svima nama poznato. Tko to može graditi novo skladište? Prezadužena tvrtka sa ovako kratkim rokovima otplate? Pa to je nemoguće izgraditi. Znači, mi sada opet sebe stavljamo u ovisnost o drugima. Neće biti dovoljno plina, trebat ćemo novo skladište Ako netko zna čitati bilance to je preogromno opterećenje. I to je razlog gdje mi u SDP-u ocjenjujemo neshvatljivim potezom. U isto vrijeme gospodarski rast je problematičan, imamo pad. Imamo građevinare koji moraju ići van raditi, imamo opremače koji su sposobni proizvesti opremu. I umjesto da 90 milijuna dolara, izvinjavam se eura damo za novu investiciju, zaposlimo našu građevinsku operativu, zaposlimo naše proizvođače opreme oni nemaju što raditi. Zašto? Zato što 90 milijuna trošimo na na postojeću instalaciju, postojeću infrastrukturu koju već imamo u Republici Hrvatskoj. Ne možemo prihvatiti da je to dobar potez i da ćemo time riješiti problem. Ne. Vidjeti ćete ono čega se najviše bojimo, novih cijena plina koje će morati nastati nakon ovakvog poteza Vlade Republike Hrvatske ako ne bude novih cijena plina, stvaranjem novih gubitaka netržnog poslovanja i ne provođenje Zakona o tržištu plina koji smo već donijeli pred dvije godine. Uvijek se pitamo da li je to odgovor na još uvijek svježu memoriju o štetama nastalih zbog nedostatka plina

za skladište koje je u Hrvatskoj, koje je u funkciji jer to ne odlučuje INA. Ovaj Sabor je Zakonom tržištu plina, ministarstva pravilnicima i općim odredbama i u općim uvjetima definiralo ponašanje INA-e oko poslova uskladištenja. Ne može INA raditi što god hoće sa skladištenjem. To je posebno definirano područje i zakonskom regulativom i iz ovog Sabora to smo sve regulirali. Prema tome, oni mogu biti samo u funkciji sigurnosti opskrbe Hrvatske neovisno da li su to građani ili gospodarstvo. Neovisno o tome. I ne treba biti u vlasništvu 100%-tnom Plinacra da bi skladište u Okoli bilo u funkciji potreba Republike Hrvatske. To smo vidjeli i do sada, uvijek je bilo u funkciji Republike Hrvatske. Da li je moglo biti kvalitetnije u funkciji a to znači sa daleko većim količinama popunjeno i to, to je već problem gdje moramo govoriti o poslovanju Plinacra. Da li je Plinacro kao glavni transporter bio dovoljno odgovoran da svaku sezonu dočeka sa dovoljnim količinama plina u tom jednom jedinom skladištu, evidentno da je pokazala kriza početkom ove godine da nije bio odgovoran za za obavljanje tih poslova i da je učinio niz propusta. Zato obrazloženja koja imamo da je jednostavno to dobar potez je nemoguće prihvatiti. To je štetan potez i za građane Hrvatske i za Hrvatsku industriju, naročito jer očito da plin više neće biti interesantan izvor energije u Republici Hrvatskoj. evidentno je da će plin biti vrlo skup a naročito zbog ovakvog načina organiziranja transporta. Sada imamo jedan ispravak i imamo četiri replike. Prvo je ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja bih ispravio netočan navod gospodina Linića koji je rekao: "I onda ćete vidjeti da nakon toga dolazi poskupljenje plina i da će to biti opravdanje za sve ove promašaje koji su do sada učinjeni.". Gospodine Liniću ja znam da treba određene stvari mijenjati, ali da javnosti treba prikazivati kako su do sada napravljeni štetni ugovori, kako do sada ova Vlada nije vodila o tome računa, javnost ne treba obmanjivati. Ako i sami znamo da Hrvatska je zemlja koja svojim potrošačima još uvijek danas nudi podcijenjenu cijenu plina i nije stvarna cijena koja bi doista trebala koštati, ako znamo da je cijena plina na svjetskoj razini daleko drugačija nego što to danas INA nudi svojim potrošačima. Prema tome, ne treba obmanjivati javnost nego moramo biti svjesni da današnja cijena plina koju potrošači plaćaju je itekako umanjena i upravo je to ova hrvatska Vlada preko INE i oni koji su distributeri vodila računa da ne optereti svoje građane. Stoga nemojmo se čuditi ako sutra bude cijena veća, jer je na svjetskoj razini i danas ta cijena koja danas se ne primjenjuje u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Sada imamo četiri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Liniću vi s pravom naravno tvrdite da je kupnja ovog skladišta na način kako se kupuje po ovom ugovoru loš posao za Republiku Hrvatsku i da u biti zaista nećemo imati više plina ili mogućnost da uskladištimo više plina i samim tim na taj način osiguramo da u Hrvatskoj imamo sigurnu opskrbu plina zimi kada nam je ono najpotrebnije. O cijeni plina ako se sva investicija prenese na Plinacro, naravno da nećemo govoriti, ona će biti sigurno veća bez obzira na to koliko se neki trudili objasniti da neće zbog toga biti. I naravno pitate se iako ovdje u cilju kojim se donosi zakon što se želi postići tko će to, ovakav Plinacro sigurno ne, tko će to moći graditi, nove infrastrukturne objekte, odnosno nova skladišta za tu količinu plina koja nam je potrebna. Pa kako stvari idu zasigurno ne više Plinacro ali ima tko će, tamo onaj kome dajemo sada ove novce. Možda MOL bude ponovno gradio nekakvo skladište opet u Hrvatskoj kojega će opet neka druga Vlada ili ova Vlada kupiti kada se za to steknu uvjeti. Interesantno je kako smo u ovoj zemlji izuzetno jaki kada kupujemo polovne stvari. Pa kupujemo polovne brodove koje treba obnoviti, kupujemo polovna skladišta. I pitanje je, evo gospodine Ćosiću vi ste rekli da košta 70 milijuna kuna, nećemo govoriti zašto nije 70 milijuna i 200 tisuća nego je 70 okruglo pa je 20 milijuna još obnova koja je potrebna, da sada ne iščitavam, to je 90. Da li znamo koliko košta novo skladište? 100. Da li znamo koliko košta …/Govornik se ne razumije./…? Da li smo mogli sa tim kreditom napraviti novo skladište pa imati dva skladišta i na taj način onda sve učiniti kako ovdje stoji da cilj koji bi trebalo ostvariti da imamo sigurnu opskrbu plinom bude zaista takva kakva je? Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Cijena je polazište mnogo čega. Kada govorimo o cijenama plina, nećemo govoriti o cijenama prirodnog plina nego govorimo o transportu jer je to posebna formula i posebno se izračunava cijena transporta plina u koju ulazi i transport i skladište, to je problem koji će biti izrazito velik jer će taj transport koštati veliko. Pa na cijenu prirodnog plina, neovisno dal' će bit po politici dogovorne ekonomije ili tržnog, ići će cijena transporta. Ta cijena će u sebi imat šestogodišnji kredit i povrat ovih novaca u šestogodišnjem periodu, jer jednostavno nadležno tijelo za regulaciju ili regulator morat će uvažiti takve troškove. Ali to onda znači poziv nekom drugom, uzmi kredit na 20 godina pa ćeš imat izvanredne profite. Izvanredne profite, jer ako na 20 godina ugovoriš imaš manje troškove, a priznat će ti se više pa ćeš moći zarađivat daleko više. To je nešto što je problem sutra i za regulatora i uopće ne shvaćamo koja je težina da vodimo brigu o cijeni transporta energetike, jer je to područje koje će regulator posebno nadzirati i to nema veze sa cijenom prirodnog plina i politikom Vlade oko cijene prirodnog plina. I naravno, tu se vidi politika Vlade. Politika Vlade koja je trebala razmišljati kako povećati gospodarsku aktivnost, kako našim društvima omogućit izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Sada je na redu replika. Uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa kolega Linić, vi ste opravdano upozorili na 143 milijuna Kapex programa. Ali da bi bili dovoljno jasni na što to ide, dakle treba pročitati iz terminologije iz ugovora. On ne ide na to da se poveća kapacitet, nego ide na izgradnju tri dodatna izvora ubrizgavanja, jedne kompresorske stanice, priključka vodovoda na glavni i pomoćni vod itd., itd. Dakle, mi očito kao što je i kolega Denona rekao, kupujemo nešto što je već jako, jako polovno i mi ćemo i s tih 143 milijuna kuna morati ustvari puno toga napraviti da ekološki prihvatljivo bude ovo podzemno skladište i da primjerice zamijenimo kompresorsku jedinicu u vrijednosti od 25 milijuna kuna. Mi kupujemo nešto što bi INA vjerojatno sama tih 143 milijuna kuna morala uložiti u sljedećih nekoliko godina da uopće bude u funkciji to novo skladište. To ćemo morat raditi očito iz prihoda Plinacroa, jer tih 143 milijuna nije dio ovog ugovora, Plinacrou to očito neće biti problem jer je već i prošle godine, s početkom prošle godine povećao cijenu transporta za 10%, odnosno za 8 lipa Pa prema tome, sve što će mu trebati samo će graditi na cijenu transporta, uključujući i popravak za …/Govornik se ne razumije./… i povećanje sigurnosti i izdašnosti postojećeg podzemnog skladišta pri čemu se niti jedan jedini kubik više neće moći unutra utisnuti, jedino će brzina utiskivanja i isisavanja biti veća. Slažem se sa kolegom Mršićem da mi nemamo povećanja vrijednosti ili mogućnosti skladištenja prirodnog plina u Okoliju iz jednostavnog razloga što ni 70 milijuna eura kredita, ni dodatna ulaganja koja su neophodna ne idu u povećanje kapaciteta. Jednostavno, to je kvalitetnije korištenje postojećeg objekta i to je, ja bih rekao, zahtjev ekoloških standarda. Moramo također biti svjesno da bi INA to sigurno isto izvela, jer regulator koji obavlja nadležnost regulacije energetskih sirovina je taj koji bi također takve zahtjeve postavio pred INA-u. to su opterećenja koja će Plinacrou biti uzrok povećanja cijena, a s druge strane velika, velika nemogućnost Plinacroa da uđe u novu investiciju. Zahvaljujem. I sada imamo repliku uvaženog zastupnika Dragutina Lesara. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Linić, dobro ste primijetili da kupnjom ovog skladišta Hrvatska neće imati veće kapacitete za skladištenje plina, ali ako se ja ne varam, postoji još jedan problem. Europska energetska politika predviđa države članice Europske unije moraju imati skladište za skladištenje plina koje odgovaraju najmanje 20% godišnje potrebe. Vjerojatno zato što Italija ima 80% skladištenih rezervi od godišnje potrošnje, Njemačka 24, a Hrvatska je sa tim jednim jedinim malim i nije 600 milijuna kapacitet nego 550 Okolija, možda 12, 13%. Ovaj novac bit će ulupan da ono što je jučer bilo naše ponovno bude naše i ništa više od toga. A čujem da naši pregovarači u Bruxellesu traže prijelazno razdoblje da Hrvatska ovaj uvjet 20% kapaciteta za skladištenje plina ostvaruje tek 2020., ne 2012. kada bi trebali nego '20. Jer će se ovih 70 milijuna potrošiti za to. E sad, ovo možda odgovara i na moju vječitu dilemu zašto Hrvatska nije bila više zainteresirana da južni tok plinovoda prolazi Hrvatskom. Naime, Slovenci i svi susjedi su se borili rukama i nogama da dobiju plinovod južni tok, Hrvatska niti be. Pa si odgovaram, nije li to možda zbog toga da slučajno recimo vlasnik INA-e, Gasprom, nije MOL više vlasnik INA-e, Gasprom je vlasnik INA-e, jer su oni vlasnici MOL-a, Rusija, ne. Slučajno da mu ne padne na pamet da recimo u Feričancima otvore skladište kapaciteta, koliko je rekao kolega Mršić, milijardu kubika? Nije li možda to, Feričanci i još jedno podzemno skladište, razlogom zašto kupujemo ono što imamo od svega 550 milijuna kapaciteta i ne gradimo nijedan kubni ili prostorni metar novih kapaciteta?

teško je otvoriti o strategiji energetskoj u Republici Hrvatskoj, jer kao što znate čini mi se danas smo u dopuni imali prijedlog i to je tema koju ćemo vjerojatno zbrzati u naredna dva dana, eto ja bih rekao u drugom čitanju. Prema tome, tada ćemo otvoriti priču o tome što su plinski putevi, što su ja bih rekao energetski izvori u Republici Hrvatskoj, što je to i terminal u Omišlju. Prema tome, previše nedefiniranih stvari što je žalosno jer Europa se u zadnjih pet godina bavi samo energetikom, a kao što vidite o energetskoj politici mi ćemo kao Sabor raspraviti za koji dan, vjerojatno skriveni u noćno vrijeme. Jer što reći o dokumentu koji je trebao itekako prije 3-4 godine raspraviti da Hrvatska bude energetski štoviše neovisna jer ima izvora energije i u Republici Hrvatskoj. Dapače, ako se sjećate, prijedloga premijera o programu rada za 4 godine najslabiji je dio bio upravo energetika i izvori energije u Republici Hrvatskoj. Premijer je obećao da će to popraviti, ali kao što vidimo, druga godina mandata, tek sad ćemo raspravljati o energetskoj politici. A kad govorimo o drugom skladištu plina, to je trebao biti prioritet, drugo skladište plina i Plinacro je trebao se angažirati samo na drugom skladištu pa da ne bi bila 2020., vjerojatno bi bila daleko ranija godina. Zahvaljujem. I 4. replika, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. je dobrodošla na tu vrlo važnu temu. Gospodine Linić, vi ste rekli da Plinacro neće biti u stanju vraćati kredit. Ovo je bilanca prihoda, rashoda koja jasno pokazuje da je Plinacro u stanju vraćati taj kredit i da će Plinacro biti u stanju vraćati taj kredit jer na kraju stručnjaci i eksperti Europske banke za obnovu i razvoj su procjenjivali rizike tog kredita i s obzirom na bilancu, s obzirom na prihode, s obzirom na rashode, procijenili su da je rizik vraćanja kredita od strane Plinacroa minimalna. Prema tome, nemojmo pretjerivati u nekim tvrdnjama jer tek sada kroz ovaj projekt, kao i kroz niz drugih projekata izgradnja koridora prema Mađarskoj, LNG i mnogi drugi projekti koji jesu na dnevnom redu Hrvatske Vlade daju nam za pravo očekivati da će energetska plinska sigurnost Republike Hrvatske u budućnosti biti puno izvjesnija i bolja nego što je bila pred samo nekoliko mjeseci. bilanca Plinacroa pokazuje da je Plinacro još uvijek zdrava tvrtka servisirati ovakve kreditne obveze bez obzira da li se radi o zajmu na 6 ili 10 godina. Postoje određeni razlozi opravdani zbog kojih je upravo ovakav aranžman između Plinacroa i Europske banke za obnovu i razvoj napravljen. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Kolega Ćosiću, ja se slažem da … /Govornik se ne razumije./ … ima izvanredne profesionalce. I oni su uvjereni da će moći povratiti kredit. Znate zašto? Jer regulatorno tijelo će morati priznati povrat kredita u 6 godina. Morati će priznati. To ćemo platiti mi umjesto u 20 godina, u 6 godina. Ali znate, oni su se ipak osigurali jer veli ako se država petlja pa štiti, štiti cijenu i ne dozvoli regulatornom tijelu da radi svoj posao, onda će država platiti po jamstvu. Pa vidite, uz svo povjerenje da će funkcionirati institucije tržišne zaštite i utakmice, oni su se ipak osigurali, pa zato mi danas raspravljamo jer moramo dati jamstvo ako naša Vlada slučajno ne bude puštala tržišne utakmice i ne budemo platili ovako skup projekat u samo 6 godina. I ono što također želim vrlo jasno reći, najveći problem Plinacroa je nova investicija, neće biti u mogućnosti ući u novu investiciju jer su sa 6 godina prezaduženi. Nova investicija, a nama za sigurnost opskrbe plina treba novo skladište. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče,

upravo kupnjom skladišta od strane državne tvrtke Plinacro ćemo omogućiti da se upravo investicije u budućem razdoblju da se i da se izgrade ti dodatni kapaciteti jer jedan od razloga zašto se ide u kupnju je upravo da INA upravo zbog dugotrajnosti roka povrata uloženog kapitala nije bila zainteresirana za ulaganje u obnovu infrastrukture u Okoli. Tvrtka u državnom vlasništvu Plinacro će ubuduće time se povećati i sigurnost opskrbe, rješavanje pitanja Okoli, a također prije svega će krenuti i u izgradnju Okoli 2. A kad se pitamo zašto Vlada Republike Hrvatske danas mora biti jamac i zašto se ide u kupnju, natrag 50% ili da dobijemo 100%-tno vlasništvo na Okoli. Ja moram se prisjetiti toga da upravo je Vlada Republike Hrvatske 2002. godine propustila izdvojiti iz INA-e u vrijeme kada se izdvajao Plinacro propustila je izdvojiti Taj propust danas znači da ova Vlada 2009. godine ispravljamo grešku jedinim mogućim načinom da kupimo nazad ono što je trebalo biti u hrvatskom vlasništvu, što je u onom trenutku 2002. godine trebalo biti izdvojeno iz INA-e kako bi u skladu s europskom praksom imali sa većinom naših susjednih zemalja u u vlasništvu, 100%-tnom vlasništvu države jednu takvu tvrtku. Sama cijena pod koju se danas otkupljuje je niža od tržišne i to više od 50% niža jer poznate su cijene u svim susjednim zemljama takvih objekata tako da kada govorimo o cijeni, ona ne da je tržišna, ona je u svakom slučaju još ispod. Što se tiče samih zaposlenika koji danas rade u skladištu Okoli, svi kod preuzimanja će biti preuzeti od strane Plinacroa, postati će zaposlenici ili postali su zaposlenici Plinacroa bez prekida u svojim ugovorima o radu, znači oko samih kapaciteta radne snage, mislim da svaka diskusija je suvišna s obzirom da će Plinacro preuzeti kompletno ljude koji su danas tamo i zaposleni u skladištu Okoli. Što se tiče same cijene i povrata kreditnih obaveza od strane Plinacroa, ono što se vidi je i u bilanci da Plinacro prema svim procjenama bez većih rizika može i i u stanju je i servisirati ovaj kredit od 70 milijuna eura. To su pokazale i sama banka, njihovi stručnjaci jer ja sam siguran da ne treba nikoga uvjeravati da da Europska banka za obnovu i razvoj ili bilo koja druga sigurno ne bi davala kreditna sredstva a da nije sigurna o mogućnosti povratka takvih u rokovima koji su tamo i predviđeni. Što se tiče time povratom i same cijene plina za naše građanstvo, za naše gospodarstvo. Vi ste svi svjesni da upravo Vlada Republike Hrvatske određuje same cijene tarifa, tako da će se zasigurno voditi brigu i o konkurentnosti našeg gospodarstva i na onaj efekt, eventualni efekt koje nešto kao ova kupnja može imati i na naša domaćinstva. Ja napominjem ponovno da kupnjom skladištem Okoli je s obzirom za sigurnost opskrbe plina Republike Hrvatske u budućem razdoblju je potrebno jedino je moguće način u ovom trenutku da budemo sigurni da ćemo sami moći osigurati si određene količine plina na najsigurniji mogući način. Zato automatski idu i dodatne investicije uz samu obnovu obnovu infrastrukture u Okolima. I ponavljam de facto ispravljamo grešku iz Vlade iz 2002. godine koje je propustila izdvojiti samo skladište plina Okoli u vrijeme kada je izdvajan Plinacro. Također ne treba zaboraviti da je trenutak izdvajanja Plinacro iz INA-e započet upravo tada jedan snažan razvoj transportnog sustava plina. I zasigurno će izdvajanjem Okoli iz INA-e rezultirati dodatnim izgradnjama kapacitete, dodati mogućnost sigurne opskrbe plina za Republiku Hrvatsku i sigurnu opskrbu plina za svaki naš gospodarski subjekt i za svako naše domaćinstvo. Evo, ja se nadam da sam ukratko pokušao odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada imamo opet 4 ispravka netočna navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, tvrdnju da INA ne bi uložila u kvalitetan rad Okolija. Mi kao da zaboravljamo da imamo Zakon o tržištu, da imamo pravilnike i da imamo opće uvjete. U tom zakonu do jučer je jasno pisalo tko vodi skladištenje plina i pod kojim uvjetima, i pravilnicima i ostalim dokumentima INA-i je sve propisano. I istina je INA ne odlučuje, odlučuju naši regulatori. Ali vidite mi to zaboravljamo. INA ne ma nema ona što da li ne. Jer to je tržište koje je zakonom regulirano i to je odgovornost regulatora. ... /Govornik se ne razumije./ ... stalno traži ispriku u bivšoj koalicijskoj vladi. Gospodo izdvajanja nije to bilo samo papirnato. Poreski obveznici Republike Hrvatske.

po malo grickati. Drugi na redu je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa ja bih ispravio dva netočna navoda. Dakle, nije Vlada 2002. godine propustila izdvojiti Okolije iz INA-e zato jer je bila namjera da se grade nove, a ne da se izdvajaju ove stare. Plinacro je trebao sagraditi novo skladište plina kako bi se povećala sigurnost isporuke plina u Republici Hrvatskoj. I Vlada Republike Hrvatske nije to propustila učiniti nego je Plinacro je propustio učiniti ili realizirati plan investiranja koji je Vlada napravila. I drugo. Niste ovo kupili za cijenu nižu od tržišne, jer za te novce ste mogli sagraditi ganc novo skladište puno većeg kapaciteta, a ne kaj smo kupili ovako raubano. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupnik Vladimir Ivković, ispravak netočnog navoda. Ja ispravljam netočni navod koji glasi da je Vlada koalicijska propustila izdvojiti skladište na način da je koalicijska Vlada prodala skladište zajedno s INA-om. To je prava istina i sada prigovara zbog čega mi moramo ponovno ono što je ona prodala kupiti. Moramo kupiti zbog toga, jer se u ovoj zimskoj sezoni vidjelo dragocjenost upravljanja zalihama. INA se nije potrudila osigurati zalihe. Sve je preuzela država i država mora imati mehanizama. A jedan od mehanizama je i skladište da bi osigurala toplu zimu. I zadnji ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete Plinacro će sasvim sigurno moći servisirati kredit od 70 milijuna eura. Pa ne bi valjda banka za obnovu i razvoj davala toliki novac nekome tko tko ga nije u stanju vraćati. To ste rekli. Vas demantira prijedlog zakona. Jer u ovom prijedlogu zakona, kako će Plinacro moći vraćati, čemu jamstvo vlade,

To nije ispravak netočnog navoda. **Stazić, Nenad (SDP)** A što je to ako nije ispravak? Ali vama se očito potpredsjedniče ne sviđa ovdje slušati

Nenad (SDP)** Upravo prema poslovniku sam i govorio. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Niste ispravili netočan navod. Hvala lijepa isteklo vam je vrijeme. Idemo dalje. Zaključujem raspravu. I glasovat ćemo kada se steknu uvjeti za glasovanje.